Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Situacija u ljekarništvu u Hrvatskoj nam kaže da od 970 registriranih ljekarni, nešto ispod 200 ljekarni nalazi se u vlasništvu, odnosno osnivačka prava su prava na nivou područne i lokalne samouprave, organizirani kroz ljekarničke ustanove. Suština organizacije ljekarničkih ustanova kojima su osnivači županije leži u tome da se dostupnost lijekova i proizvoda koji se distribuiraju putem ljekarničke, ljekarničke ustanove i ljekarni da se učini stanovništvu ne samo urbanih nego i ruralnih sredina. Iz tog razloga podržavajući opstanak ljekarničkih ustanova kojima su osnivači područna i lokalna samouprava, a s obzirom da je postojala bojazan i jasno iskazana namjera da se određene ljekarničke ustanove upravo u njihovom vlasništvu, odnosno kojima je osnivač županija ili grad da se daju na javni natječaj radi prodaje Vlada Republike Hrvatske 2006. godine donijela je Uredbu sa zakonskom osnovom o zabrani prenosa osnivačkih prava, dakle, sa nivoa županija dopunom prijedloga, ovaj Prijedlog dopuni Zakona o ljekarništvu nastavak je primjenjivanja navedene Uredbe koja koncem ovoga mjeseca prestaje važiti te se predlaže dopuniti sa istim tekstom kakav je bio i u uredbi. Potrebno je reći da to ni na koji način ne sprječava dakle, privatnu inicijativu u ljekarničkoj djelatnosti, niti sprječava razvoj ljekarničke djelatnosti već upravo obratno razvija jedan drugi sustav jer naime, ljekarničke …/Govornik se ne razumije./… u vlasništvu područne i lokalne samouprave na ovaj način zadržavajući dakle, veći broj ljekarni koje, gdje se dobit iz ljekarne na nivou urbanih sredina može pokriti eventualni gubitak dobiti odnosno manjak u funkcioniranju na području ruralnog dijela te iste županije će osigurati dostupnost. Velika su područja u Republici Hrvatskoj gdje se ne nalazi privatnog interesa za otvaranjem ljekarni je odgovornost područne i lokalne samouprave ležao bi upravo da organizacijom svoje ljekarničke ustanove omogući u tim područjima rad ljekarni i dostupnost lijekova građanima. Hvala lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a, gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pa ljekarnički sustav sastavni dio zdravstvenog sustava i bez njega se ne može zamisliti kvalitetna zdravstvena zaštita stanovništva. U proteklih godinu dana na snazi je bila Uredba koja je sprječavala privatizaciju ljekarni u vlasništvu županija i grada Zagreba, pa Izmjena Zakona o ljekarništvu koja se danas predlaže predstavlja logičan slijed, jer Uredba silom zakona prestaje vrijediti ali okolnosti zbog kojih je ta Uredba donesena prije godinu dana i dalje su prisutne. U Hrvatskoj kao što smo čuli od državnog tajnika ima nešto manje od tisuću ljekarni, točnije 970. Od čega 17% je u sklopu doma zdravlja, 164 radnika od samostalne ljekarničke jedinice, 454 privatne ljekarne u vlasništvu su 148 privatnih ljekarničkih ustanova koje imaju dvije i više ljekarni. I na kraju dolaze tih 194 ljekarni u vlasništvu županija i Grada Zagreba, a upravo su te ljekarne postale zanimljive privatnim tvrtkama koje žele proširiti svoju djelatnost na tržište lijekova. Ilustracije radi, 1991. godine ljekarnička mreža u Hrvatskoj imala je 364 ljekarne i 27 depoa u županijskom vlasništvu kao samostalne radne organizacije ili u sastavu doma zdravlja i tri depoa. Dakle, u posljednjih 15 godina u Hrvatskoj je otvoreno gotovo 600 ljekarni najviše u periodu '94., '97. Trenutna razvijenost ljekarničke mreže u Hrvatskoj je 4538 stanovnika na jednu ljekarnu što je bolje od europskog prosjeka koji iznosi 5105. Tržište lijekova u Hrvatskoj u 2007. godini vrijedilo je 4,2 milijarde kuna. U ljekarnama je izdano oko 60 milijuna kutija raznih lijekova, a cijene tih lijekova koji se izdaju na recept određene su temeljem pravilnika koji kao referentne zemlje uzima Sloveniju, Francusku i Italiju. Ako nema u tim zemljama tog lijeka Španjolsku i Češku. Dakle, te cijene su strogo regulirane. U ljekarni se za svaki recept izdaje tzv. ljekarnički trošak 7 kuna po receptu. Procjena je da je 2007. bilo oko 40 milijuna recepata, što znači da dolazimo do sume od 280 milijuna kuna. Uz ove lijekove na recept tu su i tzv. bezreceptni lijekovi u slobodnoj prodaji, različita medicinska pomagala, kozmetički proizvodi koji nerijetko pomažu poslovnom uspjehu ljekarni i spašavaju je od propasti budući da se ne poštuje ugovoreni rok od 120 dana, nego taj rok nerijetko iznosi i preko 300 dana. U strukturi poslovanja ljekarni 62% se odnosi na poslovanje sa HZZ-om, dok 38% se ostvaruje u poslovanju sa drugim korisnicima u tzv. ručnoj prodaji. Prihodi koje ljekarna ostvaruje od HZZO-a kreću se od 25 do 35%. Treba naglasiti da su posebno otežani uvjeti poslovanja malih ljekarni u malim udaljenim mjestima, te u područjima od posebne državne skrbi i na otocima. Međutim, unatoč i poteškoćama koje objektivno postoje radi se o poslovanju u kojem se vrti veliki novac, pa stoga i ne čudi da postoje zagovornici privatizacije gradskih i županijskih ljekarni. Glavni argument protiv takve privatizacije je činjenica da oni koji žele ući u ovaj biznis o ljekarničkom poslu razmišljaju čisto kao o trgovačkoj djelatnosti sa profitom kao jedinim ciljem. U klubu SDP-a smatramo da se ljekarništvo mora razvijati kao zdravstvena djelatnost u kojoj će se maksimalno smanjiti utjecaj profita na dostupnost lijekova i kvalitetu zdravstvene zaštite. Evo na primjer, ja dolazim iz Rijeke. Tamo je županijska ustanova ljekarna “Jadran“ kao primjer uzorno organizirane ljekarničke službe koja osim ljekarni u Rijeci kao centru ima i ljekarne u Gorskom kotaru, na otocima, u mjestima u kojima profitni usmjereni rad sigurno ne bi imao interes zadržati takvu ljekarnu. Nekoliko riječi o posljedicama koje bi mogle biti još jače izražene ukoliko bi se išlo na privatizaciju županijskih ljekarni. Nagomilavanje ljekarni u velikim gradovima i gradskim središtima, zanemarivanje slabo naseljenih područja, otoka i prigradskih naselja. Posebno opasno stvaranje i širenje ljekarničkih lanaca, stvaranje monopola i tržište dominacije od strane veledrogerije ili proizvođača lijekova. Slabljenje ekonomske sposobnosti samostalnih ljekarni, nedostatak ljekarnika i stručnog osoblja u ljekarnama. Stjecanje dobiti postaje glavni cilj osnivanja ljekarni, zanemaruje se kvaliteta usluge, ljekarnička skrb, sudjelovanje u prevenciji i poticanju građana na očuvanje zdravlja kao jedan od zadataka ljekarnika. Stalna je navala poduzetnika i ljekarničkih lanaca sa zahtjevima za otvaranje ljekarni čime se praktično onemogućuje samostalnim ljekarnicima da otvaraju ljekarne. Postoji opasnost zanemarivanja i nepridržavanja stručnih i zakonskih propisa u radu ljekarni. Ljekarne se pretvaraju u mjesta za distribuciju i prodaju lijekova. One postaju trgovine lijekovima. To nije njihova svrha. Odluke se donose zbog tržišnih i profitabilnih interesa, ne zbog zdravstvenih. Još jedan bitan navod. Prema informaciji koja se temelji na stručnom nadzoru rada u ljekarnama i analizi ljekarničke komore u 30% ljekarni nedostaje ljekarnika u jednoj smjeni, a mnoge ljekarne obavljaju ljekarničku djelatnost bez prisutnosti ljekarnika što je zakonska obveza i čime se ugrožava zdravlje osiguranika. Nepostojanje odgovarajuće inspekcije ako se u međuvremenu nešto nije promijenilo. Koliko ja znam za ovih 970 ljekarni zadužen je jedan farmaceutski inspektor. Samim tim stvara mogućnost da u pojedinim privatnim ljekarnama nema pridržavanja zakonskih propisa i kadrovskih normativa. To se u županijskim ustanovama ne događa. Zaključno. Klub SDP-a podržava ovu izmjenu i istovremeno očekujemo da ministarstvo u suradnji sa strukom, Ljekarničkom komorom, pa i Liječničkom komorom priđe analizi izrade cjelovitog rješenja koji bi omogućio daljnji razvoj ljekarničke službe službe u Hrvatskoj, ali na način da njen osnovni zadatak ostaje opskrba lijekovima, zdravstveno prosvjećivanje sa ciljem unapređenja zdravlja, sprječavanja razvoja i liječenja bolesti. Naravno takva rješenja moraju biti usklađena sa europskim smjernicama i standardima, ali ni u kom slučaju ne smiju dovesti u pitanje dostupnost i opskrbu stanovništva lijekovima. U ljekarničkoj djelatnosti i kao dijelu zdravstvene djelatnosti cilj ne smije biti zarada na uštrb dobrobiti pacijenata. Većina država Europske unije zakonom definira jasne kriterije za otvaranje i rad ljekarni čime se osigurava stabilnost ljekarničke mreže i sprječavaju bilo politički,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 Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Obrazloženje Prijedloga zakona, a i ovo što smo danas od gospodina državnog tajnika čuli nameće jedno novo pitanje. Ako je privatizacija ljekarni opasnost da usluga građanima bude manja ili uskraćena onda se nužno postavlja pitanje, a kakve je rezultate proizvela privatizacija primarne zdravstvene zaštite odnosno zakupizacija. Ako još jedanput iščitate obrazloženje Prijedloga ovog zakona ono bi se moglo primijeniti i na primarnu zdravstvenu zaštitu. Da li smo davanjem u zakup ambulanata poboljšali ili ne primarnu zdravstvenu zaštitu. Drugo pitanje koje mi se nameće da li predlagatelj zakona smatra da postojeće privatne ljekarne ne izvršavaju i ne rade sukladno zakonu. Da li privatne ljekarne u svom asortimanu imaju sve lijekove koji idu na recept, posebice jeftinije ili se bave samo prodajom onoga što je malo skuplje, gdje je zarada veća, a ono što je na recept i nije nužno da imaju. Da li je problem u poštivanju mreži ljekarni? Naime, ja vas podsjećam da su županije ovlaštene utvrđivati mrežu ljekarničke djelatnosti. Što je sa onim odredbama o tome koliko ljekarne na broj stanovnika i međusobnu udaljenost mora biti? Što je s onim slučajevima kada neki privatnici dobivaju suglasnost za otvaranje ljekarni na 100, 200 metara od županijskih ljekarni, a neki ne mogu dobiti niti na 3 kilometara i sve je po slovu zakona sa papirima, potpisima i urudžbenim brojevima. Nije li se trebalo paralelno s ovim problemom baviti i sa time? Nije li trebalo u obrazloženju i tu analizu dati, dakle kakva doista jeste situacija u ljekarničkoj usluzi prema našim građanima? Ili još jedno pitanje. Što građanima znači u nekom selu udaljenom od grada 15 kilometara da ambulanta primarne zdravstvene zaštite radi do 19 sati, a ljekarna do 15, kada će nakon pregleda sa dva-tri recepta taj isti bolesnik morati otputovati u prvu ljekarnu 15-tak kilometara da uzme lijekove koje mu je liječnik propisao. Što je sa dežurstvom u dane blagdana i neradne dane i nedjeljom? Koliko je građanima dostupna privatna ljekarna u te dane koje zovemo neradne dane? Koliko privatnih ljekarni radi nedjeljom i na državne blagdane? Tamo gdje su jedine ili gdje drugih nema. I zar doista vjerujemo da samo ovom zabranom prijenosa osnivačkih prava rješavamo taj problem i uvodimo reda? Krajem 90. i početkom 2000. bio je veliki pritisak da županije ljekarne daju u zakup, ljekarničke jedinice. U Međimurskoj županiji i tome sam se suprotstavio i to čvrsto i nismo dali ni jednu jedinicu ljekarne u zakup. Kriza lijekova tada koja je bila prisutna pokazala je da smo postupili izuzetno ispravno i da je naša županijska ljekarna praktički imala sve lijekove i jeftine i skupe i one na recept i bez recepta i sa kapitalom kojega je imala i sa kratkim rokovima plaćanja ostvarivala izuzetno povoljne uvjete na tržištu lijekova i zato je mogla biti snabdjevena sa svim lijekovima. Da li ova odredba znači da županijske ljekarne ne mogu u zakup i kakva je razlika ponašanja je li u zakupu ili nije? I na kraju pitam i sljedeće. Kako to da za ono što je država odgovorna postoji sloboda i kreacija, a kada je u pitanju nešto što se odnosi na lokalnu ili regionalnu samoupravu idemo zabranama i nametanjem nekih rješenja? Zašto je država išla u zakup ambulanata, ali regionalnoj samoupravi zabranjuje da radi i ovaj posao? Kako to da sve ono što je u ovlasti odlučivanja lokala brzo reagiramo ne samo zakonima nego i uredbama kada država tako procijeni, a kod drugih stvari, a sada sam nabrojao nekoliko takvih problema o u slugama u ljekarništvu, država ne želi hitno reagirati i riješiti taj problem? Nisam siguran da će ova izmjena zakona poboljšati kvalitetu usluge to tim više podsjećam vas da je bilo nekoliko županijskih, znam bar za jednu županijsku ljekarnu koja je to išla u stečaj na teret županije. Ta županija je kasnije imala ogromnih problema zbog stečaja upravo te ljekarne i država nije pomagala u rješavanju tog problema tada. Iz ovoga proizlazi da je samo županija odgovorna i obavezna da osigura da građanima ove države ljekarnička služba bude dostupna, ali tu obavezu nitko drugi nema, ni privatne ljekarne niti država nego samo županija. Znači li to da će udio županija u raspodjelu poreza nešto veći biti u ovoj ili idućoj godini? Znači li to da ćemo i kroz decentralizaciju novaca im pomagati da tu svoju obavezu u zabranu bilo kojeg drugačijeg iskoraka naprave? Bilo bi izuzetno korisno da je i u obrazloženju zakona dana analiza stanja ljekarničke službe i svih problema koje svi imamo na tom području i prijedlog što će ministarstvo poduzeti i učiniti i u promjeni drugih propisa koje to područje reguliraju i konačno napraviti reda posebice u trenucima kada se izdaju dozvole za otvaranje privatnih ljekarni. Zašto se daju dozvole privatnima samo u velikim centrima? Zašto taj dio profita dozvoljavamo da grabe samo u gradskim sredinama, a da pitanje sela i ruralnih područja mora osiguravati samo županija? Koliki dio profita prodaje lijekova ide na privatnu ljekarničku službu, a koliko na županijsku. I normalno, ukoliko i bude problem u financijskom stanju županijskih ljekarni Vlada će reći ali za to odgovara županija, ali kada je privatna ljekarnička služba onda je država zadržala pravo da jedina izdaje dozvole za otvaranje. Županiju se ništa ne pita.

ja iz izlaganja kolege Lesara gotovo da nisam čuo da se držao uopće teme možda bi se moglo govoriti o povredi Poslovnika članka 214. ali želim ispraviti budući sam digao ovu tablicu netočan navod, gdje je kolega Lesar rekao da država ne želi i ispraviti problem. Država itekako kvalitetno želi i ovom problemu pristupiti kao i svim ostalim i u zdravstvu i glede osiguranih sredstava i svih ostalih momenata tako da ne stoji ova njegova tvrdnja da ne želi nego i ovim zakonom i prijedlogom dopuni Zakona o ljekarništvu želi i taj problem staviti kvalitetno kao što je rekao kolega Jovanović tamo kako treba i na kom mjestu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Državni tajnik, gospodin Ante Zvonimir Golem. Izvolite. Hvala. trgovačkog društva ili ustanove. Postoji temeljem Zakona o ljekarništvu donesen pravilnik o mjerilima za otvaranje ljekarni gdje su Postavljeni jasni kriteriji i gdje se po podnesenom zahtjevu da li sa strane županije kao osnivača i vlasnika, da li sa strane doma zdravlja ili sa strane privatne osobe ili trgovačkog društva, ukoliko ispunjava kriterije ono što je gospodin uvaženi zastupnik rekao mrežu, ukoliko ispunjava tada se izdaje suglasnost. Kako ne bi se dala kriva percepcija u javnost kriteriji su čak i postroženi te je izvršena izmjena pravilnika u onom dijelu gdje su se umjesto dakle broja stanovnika koji je bio u određenim mjerilima kriterij na koji se nije moglo utjecati jer se pokazalo da su se davali i različiti izračuni, uzeo broj osiguranih osoba koje je javno objavljeno na portalu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u svakom trenutku provjerljiv i kao tako transparentan da se točno zna po pravilniku koliko može biti ljekarni i koliko je osiguranih osoba na navedenom području. Moram još jednu stvar ipak istaći. Ne bi se trebalo miješati privatizacija i zakup jer i sami ljudi koji su u zakupu znači zakupnici i danas kažu da to nije prava privatizacija iz čisto jednostavnog razloga što bilo koja ljekarna u domu zdravlja koja je u zakupu može se zakup i poništit, postoje odredbe i vraća se u dom zdravlja, za razliku od privatno otvorene ljekarne, ono je privatno. Ili ako se ljekarna proda ona je privatna. na temelju javnog objavljenog natječaja Međimurske županije za prodaju Gradske ljekarne "Čakovec" mi smo i donijeli ovu uredbu 2006. godine. Zahvaljujem. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Karmela Caparin. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice je raspravljao o Prijedlogu zakona i o dopuni Zakona o ljekarništvu s Konačnim prijedlogom zakona. Mislimo da je donošenje ovoga zakona zaista došlo u pravi trenutak jer je počela jedna hajka usudili bi se reći na apoteke te namjera pojedinih županija za prijenos osnivačkih prava nad ljekarničkim ustanovama čiji su osnivač, na druge pravne ili fizičke osobe. Pri tome su najatraktivnije gradske i županijske apoteke jer su jedne od najprofitabilnijih ustanova u gradskom odnosno županijskom vlasništvu. U Republici Hrvatskoj ima oko 970 ljekarničkih jedinica. Od toga je 219 ljekarni u vlasništvu županija, gradova, oko 400 ljekarničkih jedinica je u privatnim ljekarničkim ustanovama, 200.-tinjak privatnih ljekarni te 150 ljekarni u zakupu. U prvom krugu okrupnjavanja se dogodilo preuzimanje privatnih ljekarni od strane velikih lanaca, pogotovo oni na dobrim lokacijama u gradovima koji se mogu i dobro prodati. Za neke gradonačelnike i župane takova prodaja bi se mogla učiniti radi popunjavanja proračuna. Ne radi se o malom novcu. Naravno da se tu isprepliće zarada, komercijalizacija lijekova i pretvaranje u robu u nemilosrdnom liberalnom tržištu, a s druge strane je dobrobit pacijenata i ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu na načelima dostupnosti, pravičnosti, učinkovitosti kvalitete. Ovdje je riječ o osiguravanju i dostupnosti opskrbe lijekovima. S time se podrazumijeva promet lijekovima, a pod opskrbom na malo koje se obavlja u ljekarnama i ljekarničkim depoima obuhvaća naručivanje, čuvanje, izdavanje lijekova na recept i bez recepta, kao i izradu izdavanja magistralnih i galenskih pripravaka provjerene kakvoće. Prijedlog ovog zakona je s jedne strane zaštita od monopola, a s druge strane zaista zaštita pacijenata, jer dio njih nije niti u mogućnosti pokriti troškove zdravstvenih usluga. Monopolističke tvrtke diktiraju cijene, uvjete poslovanja i dostupnosti lijeka na policama. Sjetimo se ljekarničkih depoa koji nastoje opskrbiti pacijenta sa lijekom i na najudaljenijim područjima. Pokazalo se u praksi da se jedino pomoću županijskih i gradskih ljekarni može kontrolirati jednaka opskrba i dostupnost lijekova za sve građane. uniji nema danas zajedničkog stava o farmaceutskim lancima, negdje su zabranjeni kao npr. u Danskoj, u Finskoj, Španjolskoj ili Portugalu. I na kraju uvijek se pozivamo i na struku, pa imamo i mišljenje Hrvatske liječničke komore koja je pozdravila donošenje ovog zakona i od početka se protivi privatizaciji ljekarni u županijskom i gradskom vlasništvu. Klub Hrvatske demokratske zajednice nije protiv tržišnih principa, ali naglašava da je ispred svega pacijent koji je u najudaljenijem dijelu od većeg grada ili mjesta, na otoku, on ima pravo na dostupnost i opskrbu lijekovima za liječenje svih bolesti bez obzira da li ta ljekarna bila profitabilna ili ne, a to za sada mogu osigurati jedino županijske ili gradske ljekarne. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici! Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Prijedlog zakona o dopuni Zakona o ljekarništvu. Predložena dopuna Zakona o ljekarništvu korisna je i nužna iz sljedećih razloga. Ljekarništvo je zdravstvena djelatnost od općeg javnog interesa građana jer omogućuje stručnu opskrbu građana lijekovima koja mora biti istovremeno i dostupna. Osnivači javnih ljekarni su županije i Grad Zagreb, a privatnih fizičke osobe i pravne osobe koje imaju licencu za obavljanje ljekarničke djelatnosti. Ljekarnička djelatnost je u većim gradovima i naseljima dostupna građanima, no u mnogim dijelovima Hrvatske posebno u rijetko naseljenim područjima i u ruralnim sredinama građani su uskraćeni u tom pravu. Pojedine županije su 2006. godine pokrenule iskaze namjere za prodaju odnosno prijenos osnivačkih prava nad ljekarnama na druge pravne osobe, a osobiti interes su iskazale veledrogerije i velike tvrtke koje se bave trgovačkom djelatnošću, koje su prema navodima iz tiska ponudile cijene čak iznad realnih vrijednosti ljekarni. Interes županija je da dođu do novca za svoj proračun što je unaprijed gledajući kratkoročni pozitivni efekt za županije, a dugoročni negativni efekt za građane, ali i za Fond obaveznog zdravstvenog osiguranja koji plaća veliki dio lijekova. Potencijalnim prijelazom ljekarničke djelatnosti u tzv. ljekarničke ili trgovačke lance koji funkcioniraju na isključivo profitnom modelu postoji velika opasnost smanjenja dostupnosti ljekarni za građane u dijelovima gdje ljekarne ne bi ostvarivale profit. Druga potencijalna zabrinutost polazi od već viđene prakse primjerice u Mađarskoj, monopolizacije nad lijekovima, pa onda i opskrbom i cijenama lijekova što u konačnici može povećati troškove za lijekove građanima i Fondu zdravstvenog osiguranja. To su razlozi zbog kojih će klub HSS-a podržati ovaj zakonski prijedlog ali podržat ćemo i stručnu ljekarničku djelatnost u funkciji javno-zdravstvenog interesa građana. Istovremeno ovaj zakonski prijedlog ne sprječava privatnu inicijativu za otvaranje ljekarni i drugim privatnim fizičkim i pravnim osobama i ne narušava nijednu od pravnih stečevina Europske unije. (HDZ)** Dame i gospodo zastupnici. Imamo prijavljenih devet pojedinačnih rasprava. Ne znam da li ćemo dovršiti do 13,30 jer onda počinje glasovanje kada ćemo i točku Izvješće Mandatno-imunitetnog Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i Izbore i imenovanja odraditi da ne bi sada to pa ponovo poslije glasovali onda ćemo to uraditi u nizu da tako kažem. Evo, znači imamo devet pojedinačnih rasprava. Prvi je na redu gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, poštovani predstavnici Vlade. Pa čini mi se da je ovo još jedan apsurd hrvatskog društva ovaj prijedlog zakona. Naime, malo prije smo razgovarali o izmjeni i dopuni Zakona o ustanovama. Zakon o ustanovama članak 1. kaže da je zdravstvo djelatnost kojom se bave ustanove. I na kraju kaže da se ta djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti. Istodobno, kolegica Caparin u ime kluba HDZ-a kaže da je ljekarnička djelatnost najprofitabilnija djelatnost. Dakle, nema profita a istodobno je najprofitabilnija djelatnost. Zakonom je zabranjen profit, dobit. Ako tome još dodamo jedan apsurd da Ustav Republike Hrvatske Vladu Republike Hrvatske obvezuje da usmjerava djelovanje i vodi brigu o razvitku javnih službi i u takvim okolnostima ovo što je kolega Lesar rekao Vlada je sebi dozvolila da ona privatizira ono što je trebalo biti javna služba, da da u koncesije, zakup itd. ne ne vodeći brigu da li ta javna služba isto djeluje na Mljetu otoku i u Zagrebu na Trgu bana Jelačića jer to je smisao dostupnosti, da svi građani Hrvatske mogu i trebaju imati lijek pri ruci. Ako tome dodamo još jednu opet ustavnu obvezu Vlade Republike Hrvatske da vodi brigu o ravnomjernom razvoju Republike Hrvatske onda dolazimo do apsurda koji zapravo nije mogu izdržati. Dakle, naravno da se svi mi deklaratorno zalažemo da ljekarnička djelatnost pokrije cijeli teren, cijelo područje Republike Hrvatske i učini lijekove dostupnim svim građanima ali držanjem glave u pijesku problem se ne rješava i nije manji. Mi znamo Mi znamo da je to u svjetskim okvirima možda najagresivnija djelatnost, znamo mi to. E sad kad je to tako sad se postavlja pitanje zašto je Vlada uredbom riješila, čak je upitno da li može to riješiti uredbom i to godinu i pol dana da se ne može privatizirati ljekarnička služba na razini županije ili lokalne samouprave, istodobno je to radila na državnoj razini. Tu logika prestaje i moram početi sumnjati u Vladu. Dakle, Vlada je razvijala privatni sektor ljekarništva a zabranila je uredbom da to rade županije, gradovi i općine. I sad čini mi se da je teren pokriven, e sad možemo zabraniti privatizaciju ljekarni gradovima i općinama. Ako je to briga o javnim službama onda ja mislim da je Vlada tu zaista ušla u područje što je suprotno Ustavu. No, gdje smo tu smo. Ja mislim da ova materija zahtijeva brzu analizu, donošenje novog potpunog zakona o ovoj djelatnosti, osiguranje javne službe i javnim sektorom a ne privatnim svih građana Hrvatske, dakle da država postane konkurentna a to je i obvezna privatnom sektoru na ovom području. Onda možemo govoriti o stvarnoj brizi Vlade Republike Hrvatske za razvitak ovih službi i ovog sektora. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo saborski zastupnici. Ja mislim evo da je ovo pravo vrijeme ulaženja u izmjene Zakona o ljekarništvu s obzirom da je ljekarnička djelatnost kao dio zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba. Zasniva se kao što svi znamo na načelu dostupnosti da takvim rasporedom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava i zdravstvenih radnika omogući svakom stanovniku podjednake uvjete u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu naročito na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti. Osim načela dostupnosti zdravstvena zaštita osniva se i na načelima pravičnosti, učinkovitosti i osiguravanja sigurnosti građana pri korištenju zdravstvene zaštite. Između ostaloga, osigurava se i opskrba u izradi lijekova. Postojećim brojem i rasporedom županijskih ljekarni osigurava se dostupnost opskrbe lijekovima za građane svake županije a poglavito je važna opskrba lijekova otočnog stanovništva što je još jedan napor Vlade Republike Hrvatske da osigura kvalitetniji život svih naših otočana jednako kao i osoba, odnosno naših građana koji žive na područjima od posebne državne skrbi. Konkretno, to je daljnje jamstvo, npr. za stanovnike otoka šibenskog arhipelaga što će uz institut razumije./… sa resornim tijelom zajedno sa jedinicom lokalne samouprave uz institut tuđe pomoći i njege u kući i ovim izmjenama zakona biti sigurni da se glede zdravstvene zaštite pokriveni optimalno. Jer Izmjene ovoga Zakona svjedoče da njegov cilj nije zarada već isključivo dobrobit građana u domeni zaštite zdravlja ljudi i izbjegavanja mogućih štetnih posljedica po zdravlje naših građana. Sukladno ovakvom određenju pozdravljam sprječavanje prijenosa osnivačkih prava nad ljekarnama čiji je osnivač županija na druge pravne i fizičke osobe jer je ovo put postizavanja cilja i svrhe koju sam navela pa ću podržati izmjene ovoga Zakona u hitnoj proceduri. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici, gospodine državni tajniče. Evo, doista, pred nama se nalazi jedan prijedlog izmjene Zakona o ljekarništvu koji je, ja smatram samo segment Zakona koji će doći u proceduru pa nadamo se i u ovoj godini. Naime, iz podataka koje smo čuli i od državnog tajnika i od prethodnika koji su rekli vidimo da problem ljekarništva u Republici Hrvatskoj još uvijek nije riješen iako sustav funkcionira. Naime, podsjetiti ću da i Zakonom o ljekarništvu kaže da je ljekarnička djelatnost sastavni dio zdravstvenog sustava i od posebnog interesa Republike Hrvatske. Što je i razumljivo zato što jer je Vlada i Država ta koja brine o zdravlju stanovništva. No, istovremeno što kaže Europska konvencija. Kaže da će se zakonodavstvo pojedine zemlje uređivati nacionalnim zakonima. Znači, mi ćemo urediti ljekarnički sustav onako kako mi to hoćemo, naravno da neće biti u suprotnosti sa europskim. A osnovno načelo ove Vlade i Vlade prethodne je da je dostupnost zdravstvene zaštite omogućena svim građanima Republike Hrvatske. Što to znači, što često naš premijer zna reći nije Hrvatska jaka koliko je jaki Zagreb, nego je jaka koliko je jako i najmanje mjesto u Republici Hrvatskoj. Isto tako, zdravstvena zaštita, ovdje ću reći primarna zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj nije dobra koliko je dobra u gradu Zagrebu, nego je dobra koliko je dobra u mome Slunju, iz Karlovačke županije dolazim koliko je dobra u …/Govornik se ne razumije./… ili u Škabrinji ili u Konavlima ili u Baranji. Prema tome, dostupnost zdravstvene zaštite, primarne, naravno da staciona ne može biti u svim dijelovima Hrvatske jednako dostupna, mora biti, a da bi to bilo uz liječničke ordinacije apsolutno je potrebno da budu i ljekarne ili …/Govornik Jer iz prakse znamo, a više-manje svi zastupnici imaju svoj teren na kojem se i kreću jer su ih ti građani izabrali da bi ih ovdje predstavljali. ako liječnička ordinacija radi a imate 30 km udaljenu ljekarnu ta ambulanta u biti ne bi trebala ni raditi. Jer za svaki recept ako naš stanovnik, bolesnik moga odlaziti 30 km takav sustav mu ne treba. I sada dolazi onaj vid problema i prijedlog ovoga Zakona koji je došao u pravo vrijeme, koji je, ponovno ću reći, vjerojatno dio segmenta Zakona o ljekarništvu, koji je vrlo bitan. I Uredba koja je bila 2006. godine išla je upravo za tim da dostupnost, sigurnost, kvaliteta i opskrba lijekovima cjelokupnog stanovništva bude potpuna. I vlasnička prava koja imaju županije na svojim ustanovama, to smo rekli da ima 26 ustanova u čijem djelokrugu je 193 ljekarne, je dobra bila i spriječila je da se u ljekarništvu dogodi monopol. A monopol niti u jednoj djelatnosti nije dobar a najmanje je dobar u sustavu zdravstva i ta uredba u to vrijeme je bila zaista dobar potez. Ja ću vam reći iz primjera Karlovačke županije, mi imamo ljekarničku službu organiziranu u ustanovi karlovačke ljekarne koja zaista izvanredno funkcionira. dame i gospodo zastupnici, nemojmo zaboraviti vrijeme Domovinskog rata kada privatne ljekarne su bile i poslovale u Republici Hrvatskoj, dostupnost i opskrbu lijekovima osiguravale su samo ustanove koje su bile u vlasništvu županija ili domova zdravlja. Privatne ljekarne u tom trenutku, ono što je rekao i kolega Lesar nisu dežurale, nisu vršile opskrbu lijekovima, uvjetno ću reći široke potrošnje lijekovima koji su najpotrebniji nego su vršili opskrbu lijekovima koji su bili profitabilni. I mi ne smijemo bježati od činjenice da danas ljekarništvo u Republici Hrvatskoj je profitabilna grana. Ako je profitabilna grana naše sve ustanove u županijama imaju svoja upravna vijeća, upravna vijeća kontroliraju ali i odlučuju zajedno sa vlasnikom, znači županijskim poglavarstvom i županom što će činiti iz dobiti, a mislim da smo se i složili da sve županijske ljekarničke ustanove posluju sa dobitkom. I znači taj dobitak ipak će rasporediti vlasnik, znači županija i odrediti će što je u tom trenutku najpotrebnije u zdravstvenom sustavu. Ja ću vam reći primjer kod nas, da iz te dobiti kompletno sav ljekarnički sustav je izuzetno dobro informatiziran, sve ljekarne su uređene i obnovljene po standardima zapadne Europe a dio sredstava je išao i u županijski proračun. No, još je važno reći da u ovim ustanovama koje su u županijskim Uključite se!/… …ujedno i najkvalitetniji dio ljekarničke struke magistara ljekarni. Prema tome, iz razloga da ti ljudi koji su 15 godina i u vrijeme Domovinskog rata vršili opskrbu lijekovima ja molim i državnog tajnika i Ministarstvo da svi zakoni koji će se ubuduće donositi o ljekarništva, niti u jednom slučaju ne idu da bi zakinuli ljude kojima mi nismo dozvolili da idu u privatizaciju, jer su od posebnog interesa za opskrbu lijekovima. A istovremeno evo i državnog tajnika i nas ovdje zastupnike da vodimo računa kada bude nova mreža ljekarničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj da ta mreža doista bude i poštivana. Ja ću reći iz primjera, neću reći u kojem vremenu se to dešavalo da imamo zakon koji je zabranjivao otvaranje ljekarne 500 metara u krugu najbliže županijske ljekarne. I kod nas se desilo da je ta otvorena na sto metara. I ja sam pitao dotične u ministarstvu, to je bilo prije više godina, a oni su rekli da su oni mjerili i to je izgledalo da je to 500 metara. Mislim da su tri puta hodali oko zgrade da bi dobili do 500 metara. I mislim državni tajniče da takva situacija sam uvjeren da se to više neće ponavljati i da ćemo u ovaj ljekarnički sustav uvesti reda i smatram da današnja, prijedlog zakona zaista je dobar, da dostupnost zdravstvene zaštite u ovom slučaju ljekarničke i dalje očuvamo i održimo ga na visokoj razini. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. ja se nadam da ću uštedjeti na vremenu kojega ste najavili da nam je zeitnot dosta veliki, je zapravo jer su moji svi prethodnici rekli puno stvari koje bih ja ponovio. iz jednostavnog razloga jer mi koji bolje poznajemo ili smo u sredinama gdje funkcioniraju županijske ljekarne ili gdje je pritisak na otvaranje ljekarničkih djelatnosti izrazito prisutan zbog bolničkih i drugih zdravstvenih kapaciteta. Istovremeno smo svjedoci da u procesu privatizacije ili otvaranje privatnih ljekarni dolazimo u situaciju da drugi dijelovi županija, hoćemo reći Republike Hrvatske nisu pokriveni tom djelatnošću. Ja želim samo na početku podsjetiti da je ljekarništvo jedna duga tradicionalna zdravstvena djelatnost, da gotovo do Dubrovnika pa da ne nabrajamo dalje u većim mjestima postoji tradicija koja je dulja više od sto godina i koja nije se samo sastojala u pripravcima ljekarničkim ili plasmanu lijekova, nego i u jednom dijelu u zdravstvenoj zaštiti stanovništva u trenucima kada nije područje bilo pokriveno sa liječnicima i sa profesionalnim medicinskim osobljem. Stoga, mislim da ova tema zaista zaslužuje veliku pažnju. No, želim naglasiti jedno. Evo, kolega iz Slunja koliko sam shvatio je zapravo rekao ono što i ja želim naglasiti u prvom redu ne zbog toga što smo mi svježi saborski zastupnici pa neke stvari hoćemo, nećemo, ne znamo koje su donošene ranijih godina, a ne djelujemo svi profesionalno u branši, pa da imamo svakodnevno uvid u određene propise. Da bi bilo korisno on što smo rekli kod donošenja programa željeznice, da periodično se ovaj Visoki dom izvješćuje sa analizama i podacima kakve su posljedice trenutnih zakonskih rješenja proizvela u praksi, posebno u ovim dijelovima za koje je država odgovorna da funkcioniraju, kao što je kolega Leko rekao koje su i u Ustavu i u nekim drugim aktima temeljni zapisane zapisane kao osnovna briga države. Drugo, da zaista treba razmisliti o izradi novog zakona, a posebno baziranog na toj analizi. Jer ista situacija je i kod nas da su se otvarale ljekarne na 50 metara od županijske ljekarne koje su sve dale svoj obol ne samo u ratnim situacijama, nego i inim drugim situacijama kad se radilo o nestašici lijekova. kao što je to u ime kluba rekao kolega Jovanović izmjenama zaista se zalažem i podržavam inicijative da se pripremi analiza u što skorije vrijeme stanja u ljekarništvu. Da se isto tako protivimo liberalizmu u toj djelatnosti jer na žalost ovo što je rečeno oko stjecanja profita osnovna djelatnost ako je bazirana na djelatnostima koje su vezane za profit to sigurno će dovesti do zatvaranja ljekarni čak i u onim mjestima koja su danas neupitna i koja su danas zapravo dobro pokrivena sa tim djelatnostima. I stoga uz podršku molim da ako je moguće u zaključak uđe molba i zahtjev da se izvrši jedna takva analiza u najskorije vrijeme i da ona bude temelj za donošenje novog zakona. Hvala lijepa. lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Ivo Josipović. Nema ga. Gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću zaista maksimalno skratiti izlaganje, jer do sad je uglavnom sve rečeno. mislim da ljekarništvo mora ostati javna služba, jer ona mora osigurati dostupnost u opskrbi lijekovima, da se kroz mrežu ljekarni zapravo treba osigurati i teritorijalna dostupnost pogotovo na onim područjima gdje nema privatne inicijative. To je zapravo i razlog što ljekarništvo, odnosno osnivačka prava za ljekarništvo moraju ostati na razini županija. Već je državni tajnik iznio ovaj primjer naše Međimurske županije koja je prva krenula u prodaju ljekarni. Čak je unatoč protivljenju dijela vijećnika u županijskoj skupštini donesena i odluka o prodaji ljekarne. Trenutačno to bi bila prilično visoka sredstva u županijskom proračunu. Međutim, u konačnici za građane ove županije to bi bila šteta i dobro je što je u tom trenutku donesena uredba koju danas zapravo u istom obliku pretačemo u zakon. Međutim, javila sam se samo zbog toga da kažem još jednu stvar. Eto upravo na primjeru moje županije gdje se već drugu godinu izvlači profit iz ljekarništva i prilično visoka sredstva u odnosu na visinu županijskog proračuna unose se u županijski proračun. Međutim, to bi bilo u redu kad bi se ona trošila transparentno i kad bi se znalo da ona idu ili završavaju dakle jednim dijelom u ustanovi, drugim dijelom za zdravstvene potrebe. Kako toga nema i kako će to vjerojatno biti slučaj i u drugim sredinama mislim da bi bilo dobro da se zakonom uredi da ukoliko se izvlače sredstva iz ljekarništva u županijske proračune da ona moraju biti utrošena za zdravstvene potrebe. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin zatupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Pa predlagač ovog zakona je u jednoj …/Govornik se ne razumije./… situaciji, podvojenoj ličnosti iz razloga što smo proklamirali privatizaciju ljekarni i to smo provodili sustavno i nemilice, da bi se sada sjetili da bi bilo dobro da to sada zaustavimo i da onemogućimo daljnju situaciju. Ja se potpuno slažem s time da se županijske ljekarne ne prodaju, jer to je u zdravstvenom sustavu nešto što bi reklo se ono što imate doma i što je vrijedno i što ne prodajete i bilo je vrijeme da se to i zaustavi, ali s druge strane predlagač se nije usudio krenuti dalje vjerojatno zato što nije do do danas ukinuo Pravilnik o privatizaciji domova zdravlja koji je inače obećan u koalicijskom sporazumu jer bi onda isto tako dodao da bi u domovima zdravlja trebalo osnovati ljekarne koje bi bile u vlasništvu domova zdravlja koje bi onda osiguravale i dostupnost ljekarničke zaštite na onim područjima na kojima je ljekarnička zaštita nedostatna odnosno gdje privatni biznis, odnosno privatni interesi nemaju profita pa da bi otvorili ljekarnu recimo u jednom Dvoru na Uni. Ostalo je nejasno da li će se nastaviti dalje privatizacija ljekarni ili ne, a ova Vlada se zalaže za tržišno natjecanje, a s druge strane ograničava mogućnost otvaranja ljekarni. Prema tome situacija u kojoj sada jesmo je da ćemo jasno zabraniti privatizaciju županijskih ljekarni, ali da nismo očito omogućili da se razvija tržišno natjecanje i da se očito da se može desiti ako imate određenu vezu ili nekoga da vam se otvori ljekarna kao što je rekao kolega Strikić 100 metara jedna do druge. Znači nema transparentnosti u samom sustavu otvaranja ljekarne niti ima transparentnosti u samoj mreži mreži ljekarne. S druge strane ja predviđam da ćemo za dvije ili tri godine nećemo uopće govoriti o ljekarnama kao nazovi profitabilnim ustanovama, inače da kažem da u zdravstvu nema profitabilnih ustanova i da bi se sredstva ljekarni trebala usmjeriti kada govorimo o županijskim, da bi se trebala usmjeriti u zdravstveni interes, odnosno u rad same ljekarne. Ja predviđam da ćemo za dvije godine, ako ne i kraće i ove godine, ljekarne više neće biti tako primamljiv kolač i za veledrogerije i za druge velike sustave kao što je npr. sada Atlantik grupa koja želi osnovati lanac ljekarni jer sa ovim načinom plaćanja koji je danas negdje preko 180 dana i taj profit koji već je u ljekarnama će nestati i biti će upotrijebljen za podmirivanje dugova. A, ovom prilikom koristim i da upozorim na alarmantno stanje u ljekarnama jer nikad se nije desilo da su se lijekovi, odnosno da su dugovi ljekarni prema strani HZZO-a bili preko 180 dana, a kao što znamo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je prenio 800 milijuna kuna duga lijekova na recept u ovu godinu, prema tome očekujemo da će taj period neplaćanja ljekarnama biti i preko 180 dana, a kada prijeđe godinu dana onda će doći u pitanje i opskrba samim lijekovima. Prema tome za podržati je predlagača da se ove stvari na neki način urede, ali nedostaje hrabrosti da se zadire duboko i da se napravi reforma sustava iz ovoga svega što viđamo ovih dana to nije nikome niti ni u primisli, a izgleda da nije ni u volji. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, uvaženi zastupnik Mrsić je iznio nekoliko netočnosti, ja ću pokušati obrazložiti dvije. To je da ova Vlada, citiram: "brani otvaranje novih ljekarni". Zaista ni u prijedlogu ovog zakona nigdje ne piše da se zabranjuje otvaranje, ovdje se radi o zakonu koji zabranjuje prenošenje vlasničkih prava. Znači ne brani otvaranje novih ljekarni, ako će biti otvorene u skladu sa mrežom ljekarničkog sustava koje je donio i ovaj Sabor. A drugo, da ljekarne nisu profitabilne ja doista u Republici Hrvatskoj nisam našao podatak da je ijedna ljekarna zatvorena. Hvala lijepo. Mislim kolega Mirando Mrsiću da ste dobro skrenuli pozornost da je ostao veliki problem i daljnje nejasnoće u postojećem zakonu i netransparentnosti mogućnosti otvaranja novih ljekarni. S tim u vezi još odobrenje koje daju jedinice lokalne samouprave, dakle vrlo nešto netransparentno a i dalje kod unosnog posla. Kada je tek otvorena ta mogućnost naravno da pretendenti na otvaranje ljekarni bili su veliki zagovornici slobode tržišta na što posebno sad skrećete pozornost koja ovdje nije do kraja definirana a trebala bi biti, a sada oni koji su odnosno kojima je to omogućeno, a skrenuli ste pozornost također nekima na vrlo netransparentan način, sada su ti prvi zagovornici zatvaranja, odnosno restriktivnih odredbi i uvjeta za otvaranje novih ljekarni. Pa onda imamo zračnu udaljenost, je li nešto izgrađeno ili nije, hoće li se tu nešto graditi i onda jedinice lokalne samouprave također od prilike do neprilike daju ili uskraćuju suglasnost odnosno mogućnost privatne osobe da otvori ljekarnu. A tim u vezi taj apsurd je onda još i veći ako ostaje nepobitna činjenica i s obzirom na istraživanje GFK za prošlu godinu kada vidimo da je 75% kućanstava imamo izuzetne i izvanredne troškove osim zdravstvenog osiguranja i preko toga za zdravstvene zdravstvene potrebe, dakle kod činjenice oko koje mislim da se možemo svi složiti da je zdravlje postalo najunosnija roba onda zašto zatvarati taj krug kao gotovo numerus clausus onih kojima je dato i omogućeno da imaju ljekarnu.

Štovana zastupnica Marinović je otvorila jedno područje koje je neregulirano i ostalo je otvoreno na razini toga kako će tko odlučiti i koliko će tko biti jak da u samom sustavu se probije i da otvori ljekarnu. U svakom slučaju taj dio otvaranja ljekarni i mogućnosti otvaranja ljekarni je ostao potpuno netransparentan i bojim se da je ono što ste rekli da tko je ušao u autobus ušao, sada ćemo zatvoriti vrata pa onda nakon toga ćemo vidjeti tko će ugrabiti veći dio kolača pogotovo što smo svjesni ovih dana, a i proteklih godina da su ljekarne na meti osim veledrogerija, na meti i svih drugih korporacija koje shvaćaju da je u ljekarničkom biznisu dobra zarada. U svakom slučaju županijske ljekarne treba onemogućiti da idu u prodaju, ali s druge strane treba omogućiti svima onima koji su zainteresirani jedno fer tržišno natjecanje a da bude po babi, po stričevima ili po stranačkoj pripadnosti. **Bebić, Luka (HDZ)** To neće nikako. Hvala. Gospodin zastupnik Bruno Kurelić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora! Teško da ću reći nešto pametna i kvalitativno nešto novo temeljem ove rasprave koja je dosada vođena. No ponudit ću nekoliko svojih razmišljanja na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o ljekarništvu. Ljekarnička djelatnost treba osigurati dostupnost zdravstvene zaštite kao obavezu države za skrb svojih građana. Temeljem ove spoznaje ljekarnička djelatnost dobiva svoju stvarnu ulogu u zdravstvenoj skrbi stanovništva Republike Hrvatske. Kao što smo danas već i čuli tržište lijekova svugdje pa tako i u Hrvatskoj otvara prostor za velike poslove koji u konačnici trebaju donijeti dobit učesnicima u realizaciji tih poslova, veliki poslovi u sustavu zdravstva koji trebaju realizirati u konačnici samo materijalnu dobit i zdravlje i bolest stavljaju u kategoriju robe. Polazim od činjenice da kvaliteta zdravstvene skrbi za stanovništvo može biti vrednovana samo ako ljekarnički sustav bude ocjenjivan kao dio ukupnog zdravstvenog sustava. Priključujem se onima koji konstatiraju da se u zdravstvu ne mogu primjenjivati isključivo ekonomski odnosno tržišni interesi kao što je to na drugim područjima djelatnosti bez obzira na vlasništvo. Mnoge europske države brane svoje ljekarničke sustave i protive se stavu Europske komisije koja želi liberalizirati zdravstvo. U toj bitci za dobit znamo tko najčešće stradava. To je onaj koji sustav najviše treba, a to je bolesnik. Često govorimo europskim iskustvima a sada se njima priključujemo bar proizvodnjom zakona i njihovim usaglašavanjem sa pravnim stečevinama zemalja gdje se nadam da ćemo uskoro doći kako nam je jučer obećano u Bruxellesu pošto smo suspendirali ZERP. Pregledom zakonodavstvo Europske unije vidljivo je da lijekovi kao posebno osjetljivi i specifični proizvodi o kojima ovisi ljudsko zdravlje podliježu vrlo strogim propisima vezanim uz registraciju i stavljanje u promet kontrolu kakvoće, režim izdavanja, reklamiranje. Svi su ti propisi objedinjeni na nivou Europske unije. Međutim, organizacija ljekarničkog sustava kao dijela zdravstva, vlasništvo ljekarni, prostorni kadrovski standardi, ljekarnička mreža, odnosi sa zdravstvenim osiguranjima, formiranje cijena nije harmonizirana na europskoj razini. Kao što smo i danas čuli, a kolege su tu napomenuli svakoj državi je prepušteno da ljekarništvo uredi nacionalnim zakonodavstvom na način koji najbolje odgovara poštujući pozitivne propise Današnji sustav ljekarništva u Europi funkcionira grubo rečeno na dva modela odnosno na dvije kategorije tzv. etičkoj kategoriji i tzv. trgovačkoj kategoriji. U prvu skupinu vlasnik ljekarne obično je farmaceut, jedan ljekarnik, jedna ljekarna i postoje ograničenja u poslovanju lijekovima. Primjer Austrije, Grčke i Italije. U trgovačku kategoriju kao što i sam naziv kaže gdje je profit prvenstveni cilj imamo egzistiranje u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Irskoj i u drugim zemljama. Farmaceutska grupacija Europske unije čiji su članovi farmaceutske organizacije zemalja članica izradila je dokument ljekarništva u budućnosti. Hrvatsko farmaceutsko društvo je pridruženi član te grupacije. Iz dokumenta je vidljivo da ljekarnik osim nabavljanja i izdavanja lijekova treba podučavati i savjetovati bolesnike, korisnike o ispravnoj primjeni lijekova, pratiti ishod farmakoterapije, osigurati racionalniju upotrebu lijekova te preventivno djelovati na očuvanju zdravlja pučanstva. Dakle, pozornost ljekarnika u suvremenom ljekarništvu pomiče se s lijeka kao proizvoda prema bolesniku, kao korisniku tog lijeka. Toliko za sada o Europi. No vratimo se na neke elemente naše svakodnevnice. Što traže potencijalni vlasnici ljekarničkih lanaca u Hrvatskoj? U ovom trenutku okrupnjavanje uspješnih privatnih ljekarni, a tek onda ako to regulativa dopusti i privatizaciju gradskih i županijskih ljekarni te kroz ljekarnički biznis značajan iskorak i u regiju. Većina je ljekarni u privatnim rukama kao što su rekli i svi dosadašnji govornici. Neprivatizirane su ostale gradske i županijske ljekarne koje trenutno drže oko 25% udjela u Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj imamo nekoliko oblika vlasništva ljekarni i vraćanje odnosa jedan ljekarnik, jedna ljekarna što podrazumijeva vlasništvo ljekarnika nad ljekarnom nije izvedivo u ovom segmentu. Ako se broj ljekarni u lancu bude povećavao dio zdravstva može ostati van zdravstvenog sustava. Osobno ću kao i Klub zastupnika SDP-a podržati ovu dopunu zakona. Kao moj kolega Jovanović smatram da bi trebalo naći cjelovito rješenje sa jačanjem odnosno sa ciljem jačanja ljekarničke struke i njezino što učinkovitije djelovanje na zdravlje sveukupnog stanovništva, posebno na modelima i iskustvima zemalja Europske unije koje sam djelomično u svom izlaganju i naveo. Hvala lijepo. Hvala. Isteklo je vrijeme za prijavu od deset minuta. Replika gospodin Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora! Kolega Kurelić je u svom dijelu govorio kao i mnoge kolege prije, danas najvećem problemu koji se tiče ljekarni danas, a to je stvaranje centra profita. Dakle, ono što moramo naglasiti da ljekarne koje su u vlasništvu županija, one možda posluju na način da u određenom trenutku ostvaruju dobit ali tu dobit one vraćaju nazad u svoj ljekarnički sustav i to je temeljna razlika zašto se ne može dozvoliti privatizacija jer drugi koji žele ući u taj sustav neće taj novac ulagati natrag u ljekarničku djelatnost nego će taj profit ostvariti za nešto drugo. I ono što se danas vrlo rijetko spominjalo ja moram još jedanput naglasiti, u privatnim ljekarničkim lancima u ovom trenutku nedostaje 300 ljekarnika. Vi ćete doći u privatnu ljekarnu u kojoj neće biti farmaceuta, biti će samo farmaceutski tehničar. To se ne smije dozvoliti. Zato se ovo mora regulirati. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Malo prije nisam bila tako brza kad sam trebala reagirati na ispravak netočnog navoda, međutim sad ću to iskoristiti pa ću reći s ponosom da dubrovačke ljekarne nisu stare samo sto godina nego datiraju od 1317. godine i da je to najstarija u Europi ljekarna u Maloj Braći.

u vlasništvu većih tvrtki. Ako se isto tako dopusti privatizacija, ako bi se dopustila privatizacija ljekarni u vlasništvu županija i gradova ili zapravo uruši ljekarnička mreža samo bi se zadovoljavali zahtjevi slobodnog tržišnog natjecanja. Nastajali bi veliki lanci ljekarni u kojima bi zapravo ljekarnici bili samo zaposlenici što se zapravo cijela struka bojala. Naravno da oni koji su to htjeli očekivali su veliku zaradu pa i na uštrb kvalitete ljekarničke usluge i uskraćivanja ravnomjerne dostupnosti usluga svakom pacijentu. Misli se naravno na manje razvijena područja i na neprofitabilne ljekarne. Isto tako, činjenica da se ovim poslom žele baviti osobe bez farmaceutskog obrazovanja govori isto tako o izmicanju ljekarništva i zdravstva odnosno primarne zdravstvene zaštite a povijanje na tržišnim načelima kumuliranja kapitala. Možete malo više da dovršim molim vas lijepo. Ugradnjom nemogućnosti prodaje ljekarni u vlasništvu županija i gradova te omogućavanje takve pretvorbe gdje bi ljekarnici imali većinski dio u vlasništvu u upravljanju omogućila bi se u biti profesionalna, stručna i ekonomska neovisnost odnosno profesionalna sloboda u radu gdje bi ispred svega bila skrb o pacijentima ispred svega, a to je cilj zapravo politike zdravstva odnosno ljekarničkog sustava kao dijela zdravstvenog sustava. Naravno da podržavam izmjenu ovakvog zakona jer je ovo zapravo dio regulacije ljekarničkog sustava. Još bih samo htjela napomenuti napomenuti jedno istraživanje zapravo koje je, studija je napravljena, analiza posljedice deregulacije u ljekarništvu a tipičnim mehanizmom regulacije vezani su za kriterije pri osnivanju novih ljekarni, zatim pitanje vlasništva te obvezno i kvalitetno stručno usavršavanje farmaceuta. U studiju su izabrane tri europske zemlje koje su prošle liberalizaciju odnosno deregulaciju u ljekarništvu a za usporedbu su bile tri zemlje u kojima je ljekarnička djelatnost još uvijek bila strogo regulirana. I na kraju zaključci su bili slijedeći, da je regulacija omogućila farmaceutima da svoje djelovanje usmjere na stručni rad i savjetovanje pacijenata da je dostupnost ljekarničkih usluga bila bolja u zemljama sa regulacijom ljekarničke djelatnosti, da je u zemljama sa regulacijom ljekarničke djelatnosti postignuta ravnomjerna raspoređenost ljekarni s obzirom na cjelokupne potrebe stanovništva i da su isto tako cijene lijekova stabilnije u zemljama sa reguliranom ljekarničkom djelatnosti. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Vrlo kratko htjela bih se osvrnuti na jedan problem u ljekarništvu odnosno na praksu županija kao osnivača ljekarni da izvlače dobit iz ljekarni i koriste ju za pokriće gubitaka županijskih bolnica. To je zapravo uobičajena praksa na terenu koja se u ovom trenutku čini i prihvatljivom. Županija je vlasnik i ljekarni i županijskih bolnica i dobit jednog segmenta zdravstvene djelatnosti koristi se za pokriće gubitaka drugog segmenta zdravstvene djelatnosti. Međutim, kakve bi posljedice takva praksa mogla imati na poslovanje ljekarni. Izvlačenjem dobiti neprijeporno se snižava stupanj likvidnosti odnosno sposobnosti ljekarni da plaćaju dospjele obveze što je zapravo osnova sadašnjih dobrih rezultata i visoke profitabilnosti ljekarni jer su zbog visoke likvidnosti one u mogućnosti plaćati u kraćim rokovima i ostvarivati pravo na dobivanje "casa sconto". U uvjetima loše nelikvidnosti, dakle nedostatka novčanih sredstava produžavat će se rokovi plaćanja, smanjivat će se "casa sconto" i snižavati stupanj njihove profitabilnosti. Dakle, izvlačenje dobiti iz ljekarni mogao bi biti model financijskog iscrpljivanja ljekarni te bi one mogle postajati lakši plijen za privatizaciju ako bi se eventualno ukinule zakonske odredbe koje ovoga trenutka privatizaciju sprečavaju. Jedinice regionalne samouprave htjeti će se rješavati takvih problematičnih ljekarni koje bi eto od sadašnjih zlatnih koka koje su godinama punile županijske proračune mogle postati one koje će tražiti sanaciju na teret županijskog proračuna. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin zastupnik Josip Đakić. županijskih ljekarni pokrivaju dugovi bolnica. To je apsolutno netočno jer ljekarne su u sastavu domova zdravlja što je posebna institucija i organizacija na nivou županija i ne mogu se prebacivati. Ljekarne su posebna institucija tako da se ne mogu bolnički dugovi pokrivati Gospodin zastupnik misli da je tako. I kao posljednji u raspravi gospodin Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine predsjedniče. Pokušat ću ukazati na jedan problem koji do sada nije spomenut a volio bih da na njega obrati pozornost i moj kolega doktor Kundić moj sugrađanin. Naime, držim da je Odbor za zakonodavstvo i Odbor za lokalnu samoupravu da su propustili primijetiti da je ovaj Prijedlog u suprotnosti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi. je u listopadu 2005. godine Hrvatski sabor, donio Izmjene i dopune zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi kojima je utvrdio mogućnost odnosno proširio djelokrug ovlaštenja tzv. velikim gradovima. Prvi korak koji je napravljen u operacionalizaciji tih izmjena i zakona dogodio se Zakonom o gradnji. Međutim, također je moguće tim izmjenama protegnuti nadležnost velikih gradova i županijskih središta i na ovu djelatnost. Prema tome, podsjetimo se da su nekada ljekarne, gospodine predsjedniče, molim vas omogućite mi, podsjetiti ću da su nekada kao što kaže gospodin Đakić ljekarne bile u sustavu domova zdravlja ali su izdvojene, ali ću također podsjetiti da u županijske ljekarne na primjeru Zagrebačke županije nastale tako da su sdruženi domovi zdravlja po gradovima u jedinstveni dom zdravlja županije a onda su ljekarne koje su djelovale unutar sustava izdvojene u posebnu cjelinu. Sada se događa mogućnost da Velika Gorica, recimo, kao veliki grad preuzme natrag osnivačka prava nad domom zdravlja i preuzme svoj dio odgovornosti u izgradnji sustava javnoga zdravstva jer joj to omogućava Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, a po ovim izmjenama to neće biti moguće napraviti za one ljekarne koje su tim putem završile kod županija. Jer su u međuvremenu izdvojene u posebne sustave. A sada zakon prijeći bilo kakvo prenošenje prava, osnivačkih prava. Dakle, ne samo prodaju trgovačkim društvima ili nekome u privatnom sektoru. Dakle, ovaj, ovakva izmjena će onemogućiti prenošenje osnivačkih prava na jedinice lokalne samouprave koje su nekada bile osnivači tih istih ljekarni. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo završno i nadam se kratko. Predlagač gospodin Ante Zvonimir Golem, u ime predlagača dakle, izvoli, Golem.

a sa strane izvršne vlasti možda bi bilo dobro da kažemo treba reći sljedeće. Prvo. Sustav ljekarništva u Hrvatskoj nije ni u kakvoj krizi, niti se ovdje radi o bilo kakvoj kriznoj mjeri. Naime, ovdje se radi o nastavku primjene uredbe koja je donesena prije godinu i pol dana kada isto tako nije postojala kriza. Već je analizom stanja koja postoji i zahvaljujem se na sugestiji ali u svakom slučaju može se prikazati, biti će prikazana kada će se predložiti dakle, jedan cjelokupni sustav reorganizacije, znači promjene Zakona o ljekarništvu koji se radi upravo sa strukom i svim zainteresiranima, dakle, u sustavu zdravstvene zaštite. Ali sa ovim Prijedlogom nismo mogli čekati taj trenutak što će biti ove godine iz razloga što bi nastupilo vrijeme kada bi uredba prestala biti na snazi a moglo bi tada doći do ovih stvari zbog koje je uredba i donesena. Moram jasno odbiti optužbe da je osnivanje ljekarni ne transparentno. Treba se reći, kada je Vlada u prvom mandatu dr. Ive Sanadera preuzela vlast našli smo upravo tako netransparentno i našli smo situaciju da su se na 100 metara, na 50 metara, da se čak postojeći pravilnik koji je tada bio nije uopće primjenjivao. Praćenjem pravilnika 2007. godine donijeli smo novi pravilnik koji je izbacio subjektivnost, što znači nisu se davale, ne daju se više niti suglasnosti sa nivoa nekakve lokalne ili područne samouprave već su se postavili objektivni, lako prativi kriteriji, kao što je zračna udaljenost geodetskom izmjerom a ne prema broju koraka. Kao što je broj osiguranih osoba a ne prema broju stanovništva pa svaki mjesec je bio velika migracija. Točno su postavljeni kriteriji a s druge strane upravo zbog problema ruralne sredine gdje ću podsjetiti 5 tisuća stanovnika je bio minimum za jednu ljekarnu što nisu mogla i mnoga sela i mnogi manji gradovi ostvariti napravljena su poznata izuzeća gdje je rečeno jasno i glasno da općina može imati jednu ljekarnu, najmanje bez obzira na broj stanovnika, gdje ukoliko u krugu od 5 km nema ljekarne da se može osnovati ljekarna pogotovo u područjima gdje nema javnog prijevoza ili ukoliko se radi o stvaranju potpuno novih, naselja, i to posebnih naselja, a to je poticajna stanogradnja koja može isto tako osigurati. Na taj način kriteriji koju su stavljeni u pravilnik koji je na snazi apsolutno su transparentni. I molio bih da se i mene kao predlagača ne govori da se nalazim u šizoidnoj situaciji jer to nisam. Nego bi trebalo reći jasno i glasno nastavljamo, dakle, sustav poboljšanja na području ljekarničke djelatnosti, donijeti ćemo i predložiti će hrvatska Vlada ovom Visokom domu promjene Zakona o ljekarništvu, na način koji će to biti prihvatljiv hrvatskim građanima a za sve one podatke za koje je kao što recimo ne postoji pravilnik o privatizaciji domova zdravlja, postoji pravilnik o zakupu i mnoge druge stvari uvijek smo spremni dati i izvješća i objašnjenja. Zahvaljujem. Hvala vam